Glasovalo je 107 zastupnica i zastupnika, 81 za, 24 suzdržana i 2 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Glasovalo je 107 zastupnica i zastupnika, 81 za, 24 suzdržana i 2 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo. Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu. Podnositelj je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno Članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu. Molim glasujmo. Glasovalo je 107 zastupnica i zastupnika, 81 za, 24 suzdržana i 2 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.

Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2021. godinu. Glasovalo je 107 zastupnica i zastupnika, 81 za, 24 suzdržana i 2 protiv pa je donesen zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo.